Prelazimo na 10. točku ovog pročišćenog dnevnog reda, 10. i za danas posljednju točku. To je - Prijedlog Zakona o pučkom pravobranitelju, prvo čitanje, P.Z. broj 833 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe POslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća odbora ste primili na sjednici. Dodatno obrazloženje prijedloga u ime predlagatelja dat će poštovani ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Gospodine ministre, izvolite. lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođe i gospodo. Pred nama je Prijedlog Zakona o pučkom pravobranitelju, dakle iznimno važan zakon. Ide u redovnu proceduru dakle u dva čitanja i jako nam je značajno dobiti mišljenje našeg Sabora o samom zakonu, naravno prijedloge i primjedbe sve ćemo analizirati i nakon toga pripremiti zakon za drugo čitanje. Pučki pravobranitelj je institucija koja je doživjela određene promjene zadnjim ustavnim promjenama i sukladno tome mi smo pristupili izradi novog Zakona o pučkom pravobranitelju. Pučki pravobranitelj je samostalna i neovisna institucija opunomoćenih Hrvatskog sabora koji štiti i promiče temeljna ljudska prava. U svom postupanju pučki pravobranitelj zaprima pritužbe, zaprima razne zahtjeve građana i drugih osoba RH koji imaju određene primjedbe na postupanje državnih tijela, tijela jedinica lokalne samouprave i oni ukazuju na određene propuste, oni oni ukazuju da su u određenom postupanju povrijeđena ljudska prava. Pučki pravobranitelj tada ima cijeli niz i po sadašnjem zakonu i naravno po prijedlogu ovog zakona cijeli niz instrumenata i mogućnosti da utječe da ukaže da nešto nije bilo dobro, da da savjet, da da preporuku i takva pravila ostaju i danas. Ono što u odnosu na sadašnji zakon nismo napravili čini mi se kao jedan iskorak nismo imali procesnih pravila kako pučki pravobranitelj postupa. Ovdje smo u ovom novom konceptu zakona pojasnili točnu proceduru kako se podnosi zahtjev kako se podnosi pritužba, što ona u pravilu treba sadržavati, objasnili kako pučki pravobranitelj dalje postupa. Ali ono što je temeljno u ovom zakonu ovo je jedna potpuno nova koncepcija i bitno drugačija koncepcija od ove koju imamo danas. Ta koncepcija polazi od toga da želimo osnažiti pučkog pravobranitelja i da želimo zapravo uopće osnažiti i samu zaštitu temeljnih ljudskih prava i to onih najosjetljivijih skupina društva. Mi u današnjem sustavu imamo još pravobraniteljicu za zaštitu prava djece, pravobraniteljicu za zaštitu ravnopravnosti spolova, pravobraniteljicu za zaštitu invalida. Ovim zakonom mi zapravo sve te institucije spajamo u jednu. Mi sve ove institucije želimo staviti u Ured pučkog pravobranitelja i time iskoristiti sve one stručne potencijale koji postoje danas već u okviru ovih ureda pravobraniteljica koje se bave zaštitom temeljnih prava svaka u određenom segmentu populacije. Želimo napraviti jednu koordinaciju i stvoriti jednu sinergiju sve te kvalitete koja danas postoji i jednu koordinaciju rada za koju danas ne možemo reći da je prisutna. Naime, pučki pravobranitelj ima svoj krug djelovanja, a posebne specijalizirane pravobraniteljice imaju svoj krug. Ovakvim jednim spajanjem ali istovremeno ostavljenim vrlo širokog kruga autonomnosti, slobode djelovanja svakoga u svom segmentu mislimo da ćemo postići taj cilj da ta zaštita prava bude što je moguće još bolja, da koordinacija bude bolja. I ono što je jako važno danas ove pravobraniteljice tako da kažemo nisu ustavna kategorija. Kroz ove izmjene one dobivaju jedan status zapravo u okviru Ureda pučkog pravobranitelja također jedne ustavno pravne kategorije. I ono što recimo je nemoguće pred određenim međunarodno pravnim institucijama da mogu samostalno nastupati danas, jer može u njihovo ime nastupati pučki pravobranitelj, danas po prijedlogu ovog zakona kao zamjenici pučkog pravobranitelja moći će i oni nastupati. Zakonom je također propisan način način njihovog imenovanja. Točno je propisano koje uvjete treba ispunjavati pučki pravobranitelj. Dakle, za pučkog pravobranitelja ipak tražimo posebnu struku, to je Pravni fakultet, 15 godina iskustva u radu, dokazanost u području zaštite temeljnih ljudskih prava. Što se tiče zamjenika tražimo 10 godina, nije uvjet Pravni fakultet, nego tražimo 10 godina iskustva u struci kojom su se bavili i također određene kvalitete i prepoznatljivost u radu upravo onog segmenta za koji bi bio izabran. Ured pučkog pravobranitelja objedinio bi sve one resurse koje imamo i u prijelaznim odredbama smo točno definirali kako bismo proveli, kako bismo proveli spajanje tih ureda. Svi ljudi koji su u okviru sadašnjih ureda specijaliziranih pravobraniteljica postali bi znači dio ovog sustava kako da kažem, nitko ne bi ostao izvan sustava, svi bi bili preuzeti i raspoređeni sukladno svojim stručnim sposobnostima i naravno spremi. Ono što je važno, pučki pravobranitelj bi imao zamjenike, dakle imao bi zamjenika za zaštitu prava djece, za zaštitu ravnopravnosti spolova, za zaštitu invalidnih osoba, ali uveli bi jednog novog zamjenika, zamjenika za starije osobe i poseban bi bio zamjenik za zaštitu temeljnih ljudskih prava i naravno promidžbu. Vidite, u ovom zakonu poseban akcent dajemo i na promidžbu vezano za ljudska prava, ne samo dakle zaštita nego i promicanje što je također vrlo bitan segment djelovanja. Pučki pravobranitelj bi donio Poslovnik o radu gdje bi točno definirao način rada, gdje bi točno definirao održavanje kolegija, gdje bi točno definirali se i nastupi, obavještavanje javnosti o pojedinim pitanjima. Također donio bi i Pravilnik o sistematizaciji i unutarnjem redu gdje bi se točno definiralo koliko je to radnih mjesta, koja su to radna mjesta, a uredbom pučkog pravobranitelja rukovodio bi tajnik. Prema ovoj koncepciji dakle koji je u prvom čitanju pučki pravobranitelj bi sam birao svoje zamjenike i sam bi izabrao jedan savjet kao jedno tijelo sastavljeno od predstavnika i civilnih udruga i nevladinog sektora i svih onih koji zapravo svaki u određenom segmentu zaštite temeljnih ljudskih prava imaju određene kompetencije kako bi taj savjet mu mogao davati određene prijedloge, određena mišljenja vezano za njegovo djelovanje i njegov rad. Što se tiče njegovog načina rada nema dvojbe, određene vrednote koje postoje i danas, a to je njegova komunikacija i sa Vladom i sa Hrvatskim saborom. Ovdje su također možda preciznije i bolje razrađeni. Pučki pravobranitelj dakle imat će pravo sudjelovati i u radu Sabora i u radu radnih tijela Sabora i u radu Vlade i to posebno u svim onim pitanjima koja se tiču temeljnih ljudskih prava. On će moći naravno, kao što je to i danas, davati prijedloge za unapređenje stanja u pojedinim oblastima. Također predviđeno je zakonom da izvještava Sabor jednom godišnje redovnim izvješćem, ali moguće je podnositi izvješće vezano za posebna područja. Evo to je u najkraćem ono što predlažemo ovo je jedna potpuno nova koncepcija, potpuno nova organizacija Ureda pučkog pravobranitelja. Smatramo da je temeljni cilj ovog zakona snaženje Ureda pučkog pravobranitelja i naravno bolja koordinacija i korištenje resursa, a vezano za pravobranitelje koji postoje u pogledu zaštite onih drugih osjetljivih skupina društva. posebnim zanimanjem ćemo naravno izanalizirati i vidjeti sve primjedbe. Već smo danas na nekim odborima čuli dosta dobrih prijedloga za koje već sad mogu reći da ćemo ih ozbiljno izanalizirati, a neke sasvim sigurno i ugraditi u prijedlog zakona za drugo čitanje. Hvala lijepo. Hvala, gospodine ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prvo po klubovima. U ime kluba HDZ-a poštovani zastupnik Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre pravosuđa, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je zakon, Prijedlog zakona o pučkom pravobranitelju, naša ustavna obveza nakon promjene Ustava Republike Hrvatske, naša za završetak pregovora za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, poglavlje 23. Ovim putem ministre čestitam na svemu što ste kao ministar pravosuđa učinili za Hrvatsku u ovom poglavlju da se ovo uspješno završi i ovaj zakon koji smo dakle bili dužni donijeti sukladno ustavnim promjenama i zakon je dorađen u skladu sa izmjenama Ustava koje smo donijeli prošle godine u srpnju. Predloženim zakonodavnim rješenjem pučki pravobranitelj je izričito definiran kao samostalna i neovisna institucija koja štiti i promiče ljudska prava što je u skladu s pariškim načelima. Ta načela govore o neovisnosti prema Ustavu, autonomnosti u odnosu na tijela državne vlasti, se./… u sastavu članstva, ovlasti za zaštitu i promicanje ljudskih prava te provedbe istražnih radnji. Dakle ovaj zakonski prijedlog daje potpuno nove ovlasti pučkome pravobranitelju. S obzirom da Zakon o pučkom pravobranitelju je donesen još 1992. godine, stari zakon, sada važeći nije sadržavao procesne odredbe. U ovom prijedlogu zakona pučki pravobranitelj dobiva specijalne ovlasti kao posebno neovisno tijelo, a posebno ovlasti temeljem članka 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije kao i obveze koje je Republika Hrvatska preuzela potpisivanjem Fakultativnog protokola uz konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja koji je u odnosu na našu zemlju stupio na snagu 22. lipnja 2006. godine. Ovim prijedlogom zakona pučki pravobranitelj dakle dobiva posebne ovlasti i moći će izravnije sudjelovati i u radu Hrvatskoga sabora, u radu odbora Hrvatskoga sabora i dati izravne prijedloge uz uz samo donošenje zakonodavnih rješenja. Ono što je možda sporno, što se u javnosti dosta komentira to je spajanje postojećih stručnih i administrativnih kapaciteta ureda specijaliziranih pravobranitelja i ustanove centra za ljudska prava s Uredom pučkog pravobranitelja čime će se postići bolja međusobna koordinacija, učinkovitost Hrvatske demokratske zajednice ničija temeljna prava niti ona prava koja su specijalizirani pravobranitelji štitili i promicali nego dapače, to će biti koordinacija zajedničkih tijela koja idu u svrhu jačanja tih prava i u svrhu učinkovitosti djelovanja samih specijaliziranih pravobranitelja. Jača je provedba i preporuka koje daju, koje su i do sada davali pučki pravobranitelji i specijalizirani pravobranitelji, dakle ovdje kroz izvješće o Hrvatskome saboru postiže se dakle bolja učinkovitost tih izvješća i izravno utjecanje jna preporuke koje pučki pravobranitelj može po novom prijedlogu zakona davati Hrvatskom saboru. Ono što smo do sada imali to su bila izvješća koja smo podržavali ili ne podržavali s obzirom na način na koji je izvješće prezentirano Hrvatskome saboru kroz ove promjene dakle i kroz ovo spajanje izvješća će dobiti poseban značaj i za Hrvatski sabor, a dobit će se jasnija javna slika o problematici koju svaki od do sada specijaliziranih pučkih pravobranitelja je zastupao u svome radu. Ono što je dobro svakako treba podržati dakle, a važno je da nijedno pravo ovim spajanjem neće biti ugroženo. Ono o čemu još možemo razgovarati to je ovo je prvo čitanje zakona, predvidjeli smo da ovaj zakon ide u dva Sve one preporuke, rasprave sa odbora, sve ono što će biti u svrhu jačanja ovog prijedloga zakona i onih dakle prijedloga koji će pospješiti samu uspješnost zakona svakako treba razmotriti u drugom drugom čitanju. Važna novina u ovom Zakonu je uvođenje zamjenika pučkog pravobranitelja za zaštitu i promicanje temeljnih prava, te zamjenik pučkog pravobranitelja za starije osobe što je posebice važno imajući u vidu i populaciju stanovništva Republike Hrvatske. Dakle, ovo je još jedno jačanje, a sukladno i preporukama Europske komisije u poglavlju 23. Zakon predviđeno stupit će na snagu 1. siječnja 2012. godine. Za ovaj Zakon nisu potrebna dodatna financijska sredstva, nisu potrebna dodatna zapošljavanja, te zaključno je potrebno reći da i posebno naglasiti, a imat ćemo još vremena u raspravama da ovo spajanje i ovaj prijedlog zakona nipošto ne ide ka unazađivanju prava nego dapače unapređivanju i svakako trebamo podržati ovaj zakon da ga sukladno našim ustavnim obvezama donesemo u zakonskim rokovima.

Hvala vam Ministar je u svom uvodnom obrazloženju prijedloga ovog zakona između ostalog rekao da je pred nama iznimno važan zakon čime se naravno i mi u klubu SDP-a slažemo. Međutim, odmah ću reći da tako iznimno važan zakon u svom obrazloženju ima jedan list papira iz kojega u konačnici ipak nije jasno zašto se zakon u ovakvom obliku predlaže. i sam pučki pravobranitelj je podsjećam vas kolegice i kolege u svom završnom osvrtu u Izvješću za 2010. godinu istakao potrebu i obavezu da se do kraja travnja 2011. godine Zakon o pučkom pravobranitelju uskladi sa odredbama Ustavnog zakona za provođenje Ustava Republike Hrvatske. I tim novim Zakonom o pučkom pravobranitelju treba se definirati i razraditi uloga i zadaće pučkog pravobranitelja koje su proizašle iz proširenja nadležnosti a do koje je došlo promjenom Ustava te prijašnjim donošenjem Zakona o suzbijanju i diskriminaciji i Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih, ponižavajućih postupaka i kažnjavanja. Zakon je međutim potrebno donijeti i imajući u vidu mjerilo 9. prilikom zatvaranja poglavlja 23. a koje se odnosi na potrebu jačanja ureda i provođenja preporuka pučkog pravobranitelja. Mi u klubu SDP-a ovo posebno naglašavamo. Provođenje preporuka pučkog pravobranitelja obzirom da ipak svi znamo da svake godine Izvješće pučkog pravobranitelja ovaj Sabor prima k znanju, jer većina u ovom Saboru na žalost kao da zaboravlja da je pučki pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskog sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava i sloboda, te vladavinu prava razmatrajući pritužbe građana o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinice lokalne i područne ili regionalne samouprave i pravnih osoba sa javnim ovlastima. Problem nastaje u času kada se shvaća da to tijelo, odnosno da ta tijela, državna tijela pučkog pravobranitelja doživljavaju kao nekakav ukras demokracije, a ne kao tijelo čiji glas valja poslušati i čije preporuke valja uvažavati, pa onda i korigirati svoje ponašanje i djelovanje, a ne da se u izvješćima pučkog pravobranitelja i to imamo crno na bijelo zadnjih nekoliko godina ponavljaju činjenice o nedovoljnoj brizi i učinkovitosti u zaštiti temeljnih ljudskih prava građana ove države a sve zbog toga što Vlada sve ove godine odbija da se o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj prije svega treba realno i kritički progovoriti i na osnovu toga korigirati svoje ponašanje tamo gdje do ugrožavanja ili kršenja tih prava a u smislu daljnjeg jačanja ljudskih prava svih građana i građanki i njihove učinkovite zaštite. Stoga se dakle i zahtijeva da se u sklopu već spomenutog mjerila 9. ojača kapacitet Ureda pučkog pravobranitelja. Međutim, kako Vlada u stvari shvaća to jačanje kapaciteta? Tako da u saborsku proceduru uputi prijedlog zakona s kojim u stvari nitko nije zadovoljan osim valjda samih predlagatelja od kojih se čak i radna skupina koja je osnovana radi izrade ovog prijedloga zakona na neki način ogradila. Kroz raspravu na odborima smo čuli da su tu radnu skupinu činili eminentni stručnjaci, akademici, predstavnici različitih institucija. Osim institucija posebnih pravobraniteljstava, ali na kraju imamo u stvari ono najbitnije da imamo prijedlog zakona kojemu se protivi i sam pučki pravobranitelj i to je izrekao javno na sjednicama odbora između ostalog i u ovom Saboru. Naime, po njegovim tvrdnjama ovakav zakon ne da ne doprinosi jačanju kapaciteta pučkog pravobranitelja već u osnovi znači slabljenje samog Ureda pučkog pravobranitelja i institucije pučkog pravobranitelja. Klub SDP-a slaže se i podupire ovakvo razmišljanje pučkog pravobranitelja. Naime, novim prijedlogom zakona pučki pravobranitelj istina dobiva po vašem prijedlogu zamjenike koji se regrutiraju iz redova ovih posebnih pučkih, posebnih pravobraniteljstava i plus dobiva se zamjenik pučkog pravobranitelja za starije osobe, ali ostaje bez svoja dva zamjenika koji su pokrivali područja diskriminacije, područje pravosuđa, područje policije, osoba lišenih slobode, zdravstva, socijalne skrbi, radnih odnosa, obnove kao i druga područja koja će sada pokrivati ipak ispada samo taj jedan zamjenik. Nadalje, od prvotnog traženja, odnosno ideje koja je potkrijepljena posebnim analizama da se zakonom osigura spajanje Centra za ljudska prava sa Uredom pučkog pravobranitelja u cilju promocije ljudskih prava netko se onako usput tvrdimo u klubu SDP-a sjetio da bi baš bilo zgodno riješiti se nekoliko zasebnih pravobraniteljstava i utopiti ih u Ured pučkog pravobranitelja. Naglašavamo ovo netko se sjetio, zato što uz sva nastojanja nas saborskih zastupnika pitanja koja smo postavljali, reakcije različitih udruga iz različitih područja nikako ne možemo dokučiti čija je to u stvari ideja kao da se svi odriču danas autorstva na tu ideju. Pa ja ću sad iskoristiti priliku što je gospodin ministar ovdje pa da evo odgovori na pitanje čija je u stvari u osnovi ideja da se posebna pravobraniteljstva koja su duži niz godina postoje, djeluju u Republici Hrvatskoj međunarodno su priznata, imaju izvrsne rezultate iza sebe. Dakle tko je došao na ideju da se dokidaju i da ih se utopi, ponavljam utopi u ured pučkog pučkog pravobranitelja, ja ću biti toliko slobodna da kažem ja jedino raspolažem sa informacijom da je to nečija politička odluka, koja nije potkrijepljena nikakvim analizama, ničim dakle konkretnim što bi ukazivalo na to da u Hrvatskoj ova tri pravobraniteljstva postaju nepotrebna i da ih je potrebno ugraditi u u ured pučkog pravobranitelja. Ispada kad eto netko tamo imaginaran donese takvu političku odluku, ja jedino mogu reći da je to onda donešeno negdje sa najviših razina vladajuće koalicije, možda predsjednica Vlade, Vlada kao takva, ne znam, ali volila bih da znam odgovor čija je to ideja, jer to ideja radne skupine, ljudi koji su unutra radili koliko ja znam nije. Dakle valja također naglasiti da opet prema informacijama koje imamo, da radna skupina u svom prijedlogu kad je završila rad, taj prvi prijedlog zakona nije bio sa dokidanjem posebnih ureda pravobraniteljstava, već da je to naknadno učinjeno, a posebno dakle zabrinjava i činjenica da u izradi ovog prijedloga zakona nisu od početka bila uključena i konzultirana ni tri pravobraniteljstva, nego tek nakon što je prijedlog zakona već bio završen. I u biti do danas, jer iz ovog šturog obrazloženja koji ide uz ovaj prijedlog zakona ostaje nejasno, potpuno nejasno koji su argumenti ili koji su motivi da se izađe sa ovakvim prijedlogom. U tom šturom Vladinom obrazloženju ničim nije smisleno objašnjeno gospodine ministre, to niste uspjeli niti u svom uvodnom obrazloženju niti argumentirano tvrdnja da će se unaprijediti koordinacija i međusobna suradnja, kao da to ovisi o tome da li su svi pod istom kapom, ionako će pretpostavljam se neće graditi posebna zgrada u kojoj će se oni svi skupa useliti, nego će opet biti negdje dislocirani svi ti zamjenici pravobranitelja, se misli na sinergijski učinak, i stoga mi u SDP-u možemo jedino zaključiti da predlagatelj zakona i oni koji su na tu ideju došli točnije apsolutno ne poznaju problematiku o kojoj pokušavaju govoriti, a posebno se pri tome nije uvažavala činjenica da se niz relevantnih međunarodnih i domaćih subjekata, udruga i pojedinaca usprotivio ovakvom zakonu i pismima podrške punim argumentacije i upozorenja usprotivio dokidanju posebnih pravobraniteljstava. Ja mislim da ih i vi imate sva ta pisma, i sve te reakcije i sa međunarodnih razina, ali i naravno iz domaćih što nam je izuzetno bitno. Svi se slažemo u ovoj pretpostavljam dvorani, bar što se SDP-a tiče da uredu pučkog pravobranitelja nedostaje izvjestan broj stručnjaka i stručnjakinja, pa na to već dakle u smislu broja ljudi, pa i u smislu financija, i na to već više godina upozorava i pučki pravobranitelj, i naravno da treba taj ured ojačati, ali ovakav prijedlog zakona smatramo običnim manevarskim potezom, kojim se samo daje privid kadrovskog jačanja i stvara se fikcija ojačanog ureda pučkog pravobranitelja, i to samo da bi se valjda zadovoljilo formalno mjerilo 9., zatvaranje poglavlja 23., a smatramo da to jeste opasno, i smatramo da to jeste loše, ne samo za daljnje unapređenje i zaštitu prava ovih posebnih kategorija kao što su dakle djeca, osobe sa invaliditetom i žene, već je to i generalno loš pristup u zaštiti ljudskih prava kao i pristup izradi zakona kojima se nesmisleno pristupa materiji. Dakle mi u klubu SDP-a smatramo da s jedne strane zaštita pojedinih kategorija u društvu, slučaju žena, djece, osoba sa invaliditetom za koje se Hrvatska više godina unazad konsenzusom u ovom Saboru opredijelila da im je potrebna i veća zaštita i veća vidljivost u društvu, a to je ostvareno osnivanjem posebnih pravobraniteljstava, da će sada biti oslabljena, jer čak ovim prijedlogom nije niti predviđeno da npr. možda budu formirani posebni odjeli unutar ureda pučkog pravobranitelja. Dakle zaštita ovih kategorija objektivno se slabi, jer će se, i sad to pretpostavljamo, ali iz ovakvog prijedloga zakona to proizlazi, postojeći resursi koristiti za pokrivanje ostalih područja valjda ljudskih prava, a ljudi koji dakle sad ulaze u ured pučkog pravobranitelja, tu problematiku do sada nisu radili, u tom dijelu nisu stručni, osposobljeni, jer su stručni, osposobljeni za posebne vrste diskriminacije i u biti dakle to smatramo ne jačanjem ureda pučkog pravobranitelja, dakle ne radi se ni o kakvom jačanju ureda pučkog pravobranitelja. Mi podupiremo u klubu SDP-a još jedanput mišljenje pučkog pravobranitelja i zahtjev pučkog pravobranitelja da se iz ovog prijedloga zakona izbace odredbe koje govore o spajanju, ukidanju, dokidanju kako god hoćete posebnih pravobraniteljstava, i da se ostvari ona prvotna ideja, dakle da se u uredu pučkog pravobranitelja pridruže Centar za ljudska prava, i da će to dobrim dijelom ojačati njegov rad, i konačno svi, i mi u klubu znamo, o tome smo i vodili rasprave, u Hrvatskoj sigurno će se voditi ubuduće da su različita rješenja, kada je u pitanju statusi pravobranitelja, međutim Hrvatska se ponavljam opredijelila i to se pokazuje kao uspješno da ima posebna pravobraniteljstva i da ima ured pučkog pravobranitelja. Osim toga želimo upozoriti na još jednu činjenicu, kada ste spominjali, vi ste spominjali gospodine ministre da će sad ti posebni, pravobranitelj postati ustavna kategorija. Neće postati ustavna kategorija. U Ustavu dalje stoji pučki pravobranitelj. Drugo, kad govorimo o međunarodnim institucijama, pa naravno da posebni pravobranitelji na poziv međunarodnih institucija mogu istupati, da sutra …/Govornica se ne razumije./… komisija, …/Govornica se ne razumije./… odbor pozove pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova da podnese izvješće, ona će to učiniti, sigurno neće odbiti. Osim toga kad smo već evo na tom primjeru pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i problema da će sadašnji pravobranitelji izgubiti svoju funkcionalnu neovisnost, ja vas želim podsjetiti da prema jednoj od direktiva Europske unije iz 2006. godine za područje ravnopravnosti spolova traži se osnivanje posebnog neovisnog tijela. Ja vas podsjećam da smo prilikom izrade Zakona o ravnopravnosti spolova iz 2008. godine, dakle to neovisno tijelo imenovano je kao pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i taj zakon je prošao za razliku od Zakona o suzbijanju diskriminacije Europsku Komisiju, dobio je pozitivno mišljenje. Na ovaj način sada i ne samo kada je u pitanju pravobraniteljstvo za ravnopravnost spolova nego i ova druga pravobraniteljstva, dakle ponavljam kao klub SDP-a protivimo se ovakvom prijedlogu zakona. Ponavljam, smatramo da to s jedne strane znači slabljenje zaštite prava ovih posebnih kategorija, a s druge strane ni na koji način ne ojačava Ured pučkog pravobranitelja i pozivamo Vladu da ako već neće poslušati klub SDP-a da onda makar posluša mišljenje pučkog pravobranitelja kada je u pitanju kako će u konačnici izgledati ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Jedan je ispravak netočnoga navoda, poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Evo ja bih htjela, nekoliko je bilo netočnih navoda u izlaganju kolegice Sobol, međutim kad ona govori o ukidanju, dokidanju, utapanju, u principu govori o nestanku. To je netočna tvrdnja. I upravo zbog takvih netočnih tvrdnji javnost se iziritirala. Naime, radi se o spajanju i točno piše, kad biste vi pročitali što piše i željeli shvatiti o čemu se radi onda ne biste tako govorili. A još jedno, oprostite, je netočna tvrdnja da se odbija razgovarati o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj i da ova Vlada to odbija. To uopće nije točno, to ste rekli i to je netočno. I pučki pravobranitelj jednako tako ne može i treba se osnažiti. Ova Vlada je osnažila pravobraniteljstvo. A znate zašto ga treba još više osnažiti? Jer recimo ne može gradonačelnika Vukovara u kojem je tri puta, i mi smo slali isto i on je dao preporuke, ne, oglušuje se na sve njegove navode jednako i Trogira. To su gradonačelnici SDP-a, vi nešto govorite, a vaši ljudi iz stranke ne poštivaju tog istog pučkog pravobranitelja. Hvala lijepa. Još je prijavljen klub HNS-HSU-a, poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Kad je Hrvatski sabor donio odluku o izmjenama i dopunama Ustava RH jedna od tema koje su bile obuhvaćene izmjenama Ustava plemenit je bio pokušaj da se dodatno definiraju ili barem preciziraju ovlasti pučkog pravobranitelja, a onda i Ustavnim zakonom o provedbi Ustava definiran je i rok za kojega smo mislili da je obvezan u kojemu valja uskladiti sve propise koji koji proistječu iz izmjena i dopuna Ustava pa se ispostavilo da je to zapravo instruktivni rok koji očito nikoga ne obvezuje. Samom ignorancijom takvoga tipa da postoji obveza da se nova rješenja iz Ustava apliciraju u zakone RH pokazali smo zapravo što mislimo o Ustavu. Podsjećam da je Ustavni zakon donesen u listopadu, a da se radna skupina, stručna radna skupina koja je trebala pripremiti prijedlog zakonskih rješenja kojima bi se osnažila institucija pučkog pravobranitelja je osnovana tek u siječnju, sastala se prvi put mjesec dana kasnije. Dakle, postojala je obveza zakonskog snaženja institucije pučkog pravobranitelja. gotovo godinu dana trajala je jedna ekspertna zadaća jednog posebnog tima UNDP-ovog tima koji je imao zadatak procijeniti funkcionalnost Ureda pučkog pravobranitelja i predložiti neka nova rješenja. I ta studija pokazala je da postoje neki modeli jačanja institucije koju bi valjalo uzeti u obzir. S treće strane, dosadašnja praksa pokazala je da je Vlada prema instituciji pučkog pravobranitelja imala jedan vrlo bigotan stav. I dok je zadaća pučkog pravobranitelja da sve one koji stvaraju zid između građana i njihovih prava prokaže i na neki način prisili da rade posao koji im je obvezan zakonom Vlada je kritike i preporuke pučkog pravobranitelja shvaćala kao atak na svoju politiku. Pa je onda potpuno očekivano bilo da će i onda kad se bude razgovaralo o novim zakonskim rješenjima kojima treba osnažiti instituciju pučkog pravobranitelja zapravo upotrijebiti političke, a ne neke druge kriterije. Nema nikakve tajne HNS je još od prvih početaka funkcioniranja institucije pučkog pravobranitelja posebno isticao koliko je važno zaštiti, promicati ljudska prava i pružati pomoć građanima kojim su ta prava ugrožena ili zapriječena. Uslijedio je jedan proces koji je imao svoj rezon, a to je da se u nedostatku snažne i dobro razvijene institucije pučkog pravobranitelja formiraju i posebna pravobraniteljstva. Međutim, u jednoj točki toga procesa postalo je jasno da je nekome u interesu da se inflacijom institucija pravobranitelja u RH zapravo ne samo oslabi pozicija pučkog pravobranitelja nego i njihova pozicija. Tako ne samo da imamo posebna pravobraniteljstva za djecu, za ravnopravnost spolova i osobe s invaliditetom nego treba se sjetiti ne tako davno bile su ideje da se osnuje posebno pravobraniteljstvo koje bi se bavilo braniteljskom populacijom, posebno pravobraniteljstvo koje bi se bavilo starijim osobama, posebno pravobraniteljstvo koje bi se bavilo pitanjem prava na pristup informacija i tada je postalo jasno da ta inflacija ima svoj politički rezon, a to je oslabiti sve te institucije. Toga časa HNS je snažno snažno pristao uz inicijativu da se čitav sustav ponovno razmotri i da se vidi da li je dobro imati 5, 6 ili 7 pravobraniteljstava od kojih je jedno ustavna kategorija, a da im se zapravo na svim stepenicama postave zapreke ili je dobro imati snažna pravobraniteljstva pa makar i jedno, ali kojega će državna uprava, birokracija i oni koje država plaća da provode zakon i štite prava građana bojati. Dakle, da će provoditi zakone i poštivati građane ove zemlje. Pučki pravobranitelj nije bio generalno protiv ideje da se otvori ta rasprava, čak što više. Ja ću vas podsjetiti da je u preporukama iz 2006. godine dakle prošlo je 5 godina od tada, predložio Hrvatskome saboru da tu temu otvori i dobro raspravi, da je ne vezuje ni uz jedno konkretno izvješće nego da staloženo raspravi koji je to model pravobraniteljstva ili pravobraniteljstava koji može dugoročno dati najpoželjnije efekte ukoliko doista želimo graditi društvo koje na najvišoj razini standarda štiti, promiče, garantira ljudska prava. Prijedloge pučkog pravobranitelja ne samo da se ignoriralo 5 godina, nego smo svjedočili i igrokazima u kojima je vladajuća većina slala vrlo jasne političke poruke s tzv. institutom primanja na znanje. To je ponižavalo instituciju pučkog pravobranitelja i svakako je umanjivalo autoritet. No, kada se već dogodilo da je postignut politički konsenzus oko ustavnih promjena kojima je pa i sukladno onome što je zapisano mjerilom 9 poglavlja 23. definirana potreba osnaživanja institucije pučkog pravobranitelja onda je valjda minimum pristojnosti bio konzultirati i pučkog pravobranitelja i ostale pravobraniteljice i uključiti ih u ovaj postupak. Radna skupina je izradila jednu platformu i ona gotovo da nema nikakve veze sa prijedlogom zakona koji je pred nama, a u postupku uopće nisu sudjelovale pravobraniteljice. Da li je dobro da institucije na čijem su čelu pravobraniteljice gospođa Jelavić, gospođa Lukač-Koritnik i gospođa Slonjšak koje su učinile ogromne napore da te institucije budu razvijene i da dosegnu ovu razinu društvenog ugleda da budu potpuno isključene iz ovog procesa? Članovi radne skupine povukli su se iz radne skupine deklarirajući da je ovaj prijedlog nije prijedlog iza kojega mogu stati i da je ovo političko rješenje koje oni ne mogu pokriti svojim autoritetom. Pučki pravobranitelj je poslao pismo predsjednici Vlade, poslao je pismo svim institucijama i svim klubovima zastupnika u kojemu predlaže da se odustane od ovoga modela i da se slijedi ono što piše u Ustavu i ono što piše u mjerilu 9, a to je da se ispune oni kriteriji koji će doista osnažiti instituciju pučkog pravobranitelja i da se tim automatizmom otvori javna rasprava što vidimo u budućnosti kao konačno dugotrajno, funkcionalno rješenje sustava pravobraniteljstva. Dakle, da se ovoga časa posebna pravobraniteljstva ne ukidaju odnosno ne spajaju mehanički, nego da se izvrše promjene koje su nužne i proistječu iz Ustava, proistječu iz mjerila 9, a da se otvori solidna, solidna, kvalitetna i stručno fundirana rasprava kako pozicionirati ostala pravobraniteljstva. To se nije dogodilo. Pučkom pravobranitelju nitko nije odgovorio. Kako mi mislimo uvjeriti javnost da Vlada doista želi snažiti instituciju pučkog pravobranitelja kada mu ne želi niti odgovoriti na njegovo pismo? Kako mislimo dokazati da se jača institucija pučkog pravobranitelja koji ovog časa ima tri pomoćnika, a zapravo mu se kaže da će ubuduće imati samo jednog za temeljna ljudska prava? Kako ćemo reći da smo osnažili instituciju pučkog pravobranitelja ovim rješenjem kada će i dalje sustav raditi na 7 lokacija i kada će zapravo razina integracije i koordinacije biti takva da će zapravo ovisiti o dobroj volji Vlade. Jer prije svega ovaj model će diktirati proračunska politika Vlada Republike Hrvatske. Mjerilo 9 je jasno kao dan, kaže se što znači osnaživanje institucije pučkog pravobranitelja i spominje se između ostalog i financiranje te institucije. Svake godine imamo izvješća i pučkog pravobranitelja i svih pravobraniteljica. Idealna je to prilika da vidimo zapravo kako se mi odnosimo prema tome što oni rade, formalno, površno, politički. Uspostavljajući jednu atmosferu da je pučkog pravobranitelja suparnik Vlade, a to je potpuno nepotrebno. To nije istina. To ne smije biti. Vlada je političko tijelo. Ona je ta koja upravo u djelovanju institucije pučkog pravobranitelja pa i posebnih pravobraniteljstava ima sjajan alat u rukama kako da državnu upravo kako da birokraciju, kako da sustav koji treba provoditi zakone doista privede svrsi, jer je taj sustav glomazan, neučinkovit i iz izvješća vidimo da podmeće klipove u realizaciji zadaća odnosno ispunjenju zakona. Nije Vlada ta o koju čelom udaraju građani u nemogućnosti da ostvaruju svoja prava nego birokracija. A Vlada je očito sebe poistovjetila s tom birokracijom jer je stala na njenu stranu, a to nije dobro. Tri godine se ovdje u ovome Domu spominjalo ime pomoćnika ministra unutarnjih poslova koji je eksplicite bio navođen u izvješćima pučkog pravobranitelja da sprječava realizaciju i rješenje određenih problema. Jedna lipa mu nije falila s plaće. Eno ga i danas u državnoj upravi. A danas? Danas je pred nama model mehaničkog spajanja u kojemu ćemo imati 4 puta veće računovodstvo i knjigovodstvo, administrativni pogon, 7 lokacija i dalje. Nitko nije rekao jedne jedine riječi o regionalizaciji rada sustava pravobraniteljstava o tome kako učiniti pučkog pravobranitelja i mehanizme koje on ima na raspolaganju bližim ljudima u Konavlima, Iloku, Karlovcu ili u Kastvu. O tome nitko ništa ne govori. Dobit ćemo model u kojemu će raditi šezdesetak ljudi, nominalno to je veliki pogon, to je dobra firma što bi se reklo. Ali da li će to biti funkcionalni sustav u kojemu će praktički osim pučkog pravobranitelja samo jedan osoba moći razgovarati sa svim strankama koje su do sada dolazile u Ured pučkog pravobranitelja svim onim ljudima koji su se njemu obraćali. Do sad je troje ljudi pokrivalo taj posao, sad će samo jedan jer svi ostali zamjenici imat će posebne subresore. Ako je to jačanje HNS nije za to i to je, mi otvoreno tvrdimo, klub HNS-a i HSU-a staje iza ocjene, ovo je izigravanje mjerila 9 poglavlja 23 i onaj tko misli da će tako naivno varati one koji će provoditi monitoring radi nam jako lošu uslugu. To nije rad za dobro države. Hvala lijepo. Hvala lijepa, gospodine zastupniče. Ispravak netočnog navoda ima poštovani zastupnik Ivo Grbić. **Grbić, Ivo (HDZ)** Ja bih samo kolegu ispravio, vjerojatno nije nije dobro pročitao ovaj prijedlog. Naime, u članku 40. u stavku 3. stoji sjedište ureda u Zagrebu, a pučki pravobranitelj može

Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prva se prijavila poštovana zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam, poštovani potpredsjedniče. Na samom početku izlaganja o Prijedlogu zakona o pučkom pravobranitelju mogu reći da je pohvalno što o ovom iznimno važnom zakonu raspravljamo u redovnoj, a ne u hitnoj proceduri što je u posljednjih nekoliko godina u Hrvatskom saboru postao vrlo rijetki izuzetak, a ne pravilo. Tu se nažalost moje pohvale ovom prijedlogu zakona iscrpljuju i samo mogu reći da se iskreno nadam da će ova rasprava biti prava, a ne kozmetička rasprava odnosno da će sve mnogobrojne primjedbe na račun ovoga zakona izrečene tijekom rasprave i na odborima, a i na ovoj plenarnoj sjednici biti ozbiljno razmotrene i prihvaćene kako bismo spasili ono što spasiti jednostavno moramo. Naime, uloga i značaj pučkog pravobranitelja u modernim demokratskim društvima s vladavinom prava i civilnih vrijednosti je odviše važan kako bismo se neozbiljno i neodgovorno kockali s njime. Ovom prilikom posebno želim naglasiti da je velika većina civilnog društva u Hrvatskoj, a posebice segment koji se bavi ljudskim pravima izrazito negativno reagirao na ova prijedlog zakona te da su svoj kritički odnos prema ovom zakonu izrazili cijelim nizom predstavki, ali one nažalost nisu rezultirale korekcijama zakona. Upravo zbog toga se bojim da će ova rasprava o prijedlogu zakona poslužiti samo u kozmetičke, a ne u suštinske svrhe, odnosno da rezultat rasprave neće nažalost biti i korekcija zakona. Iskoristit ću ovu priliku kako bih uvaženi predstavnicima Vlade odnosno ministarstva iznijela primjedbe koje sam dobila od predstavnika i predstavnica civilnog sektora s kojima surađujem već godinama i koji/koje doista predstavljaju onaj pravi, istinski civilni sektor u Hrvatskoj. Radi se o sljedećim organizacijama: o udruzi Sjaj, udruzi koja se bavi pravima osoba s mentalnim i psihičkim smetnjama, zatim Autonomnoj ženskoj kući Zagreb koja kao što je vjerojatno gotovo svima poznato se bavi problematikom ženskih prava, posebice pravima žena izloženim obiteljskom i seksualnom nasilju. Iskoraku, centru za prava seksualnih i rodnih manjina te ZaMirNET-u, mreži, portalu koji se bavi promicanjem vrijednosti civilnog društva i zaštitom ljudskih prava. Nažalost, ni ovom iznimnom važnom zakonu, zakonu koji proizlazi direktno iz Ustava Republike Hrvatske, kao uostalom ni o cijelom nizu drugih iznimno važnih zakona za Hrvatsku nije provedena prethodna javna rasprava. Jedino što se u javnosti mjesecima vrtilo i to više na razini glasine ili trača, a ne provjerene informacija bila je najava spajanja institucije pučkog pravobranitelja s institucijama pravobraniteljice za djecu, ravnopravnost spolova i osobe s invaliditetom te također pripajanja centra za ljudska prava toj instituciji. Žalosno je ukoliko resorno ministarstvo i Vlada smatraju da je to puštanje glasina predstavljalo prethodnu javnu raspravu. Glavni razlog donošenja ovog zakona trebao bi biti jačanje uloge pučkog pravobranitelja, a spajanje njegovog ureda s uredima posebnih pravobraniteljica predstavlja dijametralno suprotno, odnosno slabljenju uloge i značaja pučkog pravobranitelja kao uostalom i specijaliziranih pravobraniteljica. U tom smislu navedene udruge posve opravdano upozoravaju da će tako spajanje dovesti do smanjivanja institucionalnih kapaciteta namijenjenih zaštiti ljudskih prava koji su se godinama razvili u brze i učinkovite mehanizme, posebice po pitanju suzbijanja diskriminacije. Sve to govori u prilog činjenici da se spajanjem posebnih pravobraniteljstava nije ni namjeravalo ojačati značaj i ulogu pučkog pravobranitelja, a posebice kada imamo na umu da se time smanjuje broj njegovih zamjenika, a da su upravo oni potrebni u većem broju zbog direktnog rada sa strankama i upravo suprotno ćemo dobiti ovim zakonom jer ćemo ustvari ustvari na taj način oslabiti ured pučkog pravobranitelja i to stoga što pučki pravobranitelj kvalitetno i odgovorno odrađuje svoj posao i kao takav je kritičan prema radu tijela javne vlasti. U tom smislu prozivam resornog ministra i Vladu Republike Hrvatske da razmisle dobro o tomu što čine, a kako se ovaj zakon ne bi pretvorio u osobni obračun Vlade Republike Hrvatske ne samo s uredom pučkog pravobranitelja, već i s uredima posebnih pravobraniteljica jer ovaj zakon izgleda upravo kao to: obračun Vlade i pravobranitelja odnosno pravobraniteljica. Apeliram stoga da izuzmete iz Zakona o pučkom pravobranitelju odredbe kojima se posebni pravobranitelji spajaju sa pučkim pravobraniteljem. Neobično je i da je Vlada jako snizila kriterije za izbor zamjenika odnosno zamjenica pučkog pravobranitelja. To se odnosi na članak 37. stavak 1. predloženog zakona sukladno kojem je jedan od uvjeta za imenovanje zamjenika pučkog pravobranitelja da osoba treba imati završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski i stručni studij kojima se stječe 300 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski studij kojim se stjecala visoka stručna sprema po ranijim propisima. Pored toga, alineja 3 citirane odredbe traži da kandidat odnosno kandidatkinja treba imati najmanje 10 godina rada u struci. Udruge, a i ja im se pridružujem u tome, smatraju da bi usvajanje takvog zakonskog prijedloga dovelo do smanjivanja postojećih profesionalnih standarda u radu institucije pučkog pravobranitelja s obzirom da je dosadašnji Zakon o pučkom pravobranitelju za imenovanje zamjenika odnosno zamjenica predviđao kriterije da se zamjenicima mogu imenovati osobe koje imaju završeni diplomski studij prava i koje u pravnoj struci imaju najmanje 15 godina radnog iskustva i koje su se u toj struci istakli te su svojim osobnim zalaganjem postali javnosti poznati u području zaštite ljudskih prava. Iako kriteriji za izbor zamjenika pučkog pravobranitelja mogu biti nešto blaži nego za izbor samog pučkog pravobranitelja to ublažavanje nikako ne smije biti na uštrb profesionalizma i efikasnosti, tim više što zamjenici pučkog pravobranitelja izvršavaju ustavne i zakonske ovlasti koje su u zaštiti ljudskih prava građana i građanki dane toj instituciji pa i trebaju imati odgovarajuća pravna znanja i poznavati standarde u pravnoj zaštiti građana nad kojima imaju nadležnost. Ovdje ću iznijeti prijedlog udruga o tome kakvi bi kriteriji za izbor zamjenika, odnosno zamjenica pučkog pravobranitelja u pogledu njegovih profesionalnih kvalifikacija trebali biti. Kao prvo, znači trebao bi biti uvjet završen diplomski sveučilišni studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke kojim se stječe 300 ECDS bodova ili četverogodišnji dodiplomski studij pravne struke kojim se stjecala visoka stručna sprema po ranijim propisima. Najmanje deset godina radnog iskustva u pravnoj struci i to u području za koje se predlaže. Ako bi zakonska rješenja Vlade Republike Hrvatske bila prihvaćena u parlamentarnoj proceduri došlo bi sigurno do značajne degradacije institucionalnih standarda u zaštiti ljudskih prava, ukinule bi se institucije koje su do sada bile jedini nesudski institucionalni mehanizmi zaštite prava, te bi se otvorila vrata pozicioniranju nedovoljno kvalificiranih osoba na značajne dužnosničke funkcije što definitivno ne bi trebalo biti nešto što će Hrvatski sabor dopustiti. Nadam se ipak da će Vlada i ministarstvo odustati od ovakvoga prijedloga zakona i povući ga iz procedure, odnosno da ga neće uopće ni pustiti u drugo čitanje. I na kraju želim reći kao što je već istaknula kolegica Gordana Sobol da zasigurno neću podržati ovakav prijedlog zakona. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća na redu je poštovana zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodo iz ministarstva, kolegice i kolege. Moje razmišljanje i stav o ovom Zakonu mogao bi se svesti na jednu rečenicu a ona glasi da smo ovo napravili prije 20 godina još bi i razumjela. Ali danas 2011. godine ponuditi ovakav zakon doista mi je nerazumljivo. Nije moguće razumjeti zašto ovo činite iz obrazloženja koje stoji u zakonu kao ni iz onog što ste nam nam gospodine ministre upravo rekli. Nije jasno koja je svrha, koji je smisao, koji je cilj ovoga Zakona iako vi kažete i u obrazloženju stoji da želite staviti naglasak na proaktivnu ulogu pučkog pravobranitelja, da želite značajno unaprijediti ulogu njegovu, jačati promicateljske uloge pučkog pravobranitelja itd. itd. Sve se to svodi kao što ste rekli da želite osnažiti pučkog pravobranitelja. Interesantno je da želite osnažiti i pučkog pravobranitelja onog istog kojeg već godinama ignorirate, onog istog čije izvješće kao što smo već čuli nekoliko godina primate na znanje kao da je to tjedna prognoza, a ne jedan vrlo važan dokument koji bi za Vladu trebao biti na neki način obvezujući i potaknuti je na određene aktivnosti i djelatnosti. Ako doista želite osnažiti instituciju pučkog pravobranitelja ja onda imam prijedlog kako da to učinite, a moj prijedlog je da povučete ovaj Zakon i da pučkom pravobranitelju date novac za zapošljavanje kvalitetnog kadra i da mu date već ovlasti da može mijenjati stvari. Dakle, da stvarno želite osnažiti pučkog pravobranitelja po mom mišljenju to biste trebali učiniti. Dakle, ne želite vi osnažiti pučkog pravobranitelja. Mislim da vam je to najmanje važno u svemu. Da li je ovaj prijedlog zakona, da li je razlog u tome što niste zadovoljni s radom nekog od pravobranitelja. Možda je to motiv. Iz obrazloženja se zapravo vaš pravi motiv ne da razaznati. mislim da bi bilo pošteno da to kažete, jer već godinama neka od njihovih izvješća vi primate na znanje. Pri tome im po meni šaljete jednu vrlo važnu poruku svih ovih godina. Vi im poručujete ne sviđa nam se to što pišete, ne sviđa nam se to što nas kritizirate i nemojte nas učiti pameti. Znamo mi svoj posao. Mislim da to poručujete pravobraniteljima čije izvješće već godinama primate na znanje. I sad hoćete ovim Zakonom pokazati da ste bili vrlo ozbiljni i da je došlo vrijeme da se vaša upozorenja pretoče u nešto vrlo konkretno, konkretno ali rekla bih i štetno. Držim da je neprihvatljivo da se ovako velik promjena koja podrazumijeva zasebna, koja podrazumijeva dakle da će prestati djelovati kao samostalna i nezavisna tijela vi obrazlažete na svega dvije stranice teksta. Na žalost u tom smislu se doista nepopravljivi i čini se da i nama s time poručujete kao da vas zapravo nije briga što mi parlamentarci i politička opozicija o ovom zakonu mislimo, što stručna i opća javnost o ovom zakonu misli. I ova rasprava vam je zapravo vjerojatno nevažna jer se ništa suštinski neće promijeniti. I to je istina. Ovo nije prvi puta. Zato si i možete dozvoliti obrazloženje na jednom listu papira. Zato si i možete dozvoliti da u obrazloženju nema jedne detaljne, sveobuhvatne, jasne, konkretne analize i studije što ovaj Zakon znači u administrativnom, financijskom, kadrovskom smislu. Koliko ljudi radi u svakom pojedinačnom pravobraniteljstvu, na kakvim poslovima, što će biti s njima. Na stranici broj dva vi kažete da će se dogoditi spajanje postojećih stručnih i administrativnih kapaciteta. Pa to znači da imamo i višak ljudi ovdje, odnosno da će se dogoditi višak ljudi. Ako je to tako zašto to ne kažete, zašto to ne napišete. Na koji način ćete se, dakle pobrinuti za sve te ljude. Dakle, ili niste napravili tu analizu ili ste je napravili pa nešto skrivate. Što god da je nije dobro. Mislim da mi kao Sabor imamo pravo čuti i takve detalje. Jer kad ih ne vidimo na papiru naravno da sumnjamo u namjere donošenja zakona. Mislim da je to razumljivo. iz svega ovoga što smo mogli čuti u javnosti u proteklih nekoliko tjedana od kada je bilo jasno da će ovaj zakon biti poslan u saborsku proceduru, a to onda znači i prihvaćen, nevjerojatno je zapravo lakoća kojom, kada se slušaju obrazloženja i kad se prisjetim sjednice Odbora za ravnopravnost spolova na kojim smo raspravljali o ovom zakonu, nevjerojatna je lakoća kojom jednostavno možete odrezati nešto na čemu se sustavno, uporno i kvalitetno godinama radilo, i nevjerojatna je ta bezbrižnost, jer što drugo zaključiti nakon ovakvog obrazloženja u kojem apsolutno nikakve analize nema. Dakle nismo radili analizu, ali lako ćemo. Neki će ljudi možda ostati bez posla, ali lako ćemo. Što struka misli o ovom vašem uratku, ne možemo reći da je struka oduševljena, radna skupina koja je radila na izradi ovoga zakona je toliko oduševljena da se od ovog zakona i ogradila. Dakle mislim da je opravdano postaviti pitanje čemu služi onda radna skupina? Zar nije na neki način licemjerno angažirati toliko ljudi, njihov entuzijazam, njihov napor, njihovo znanje, njihovu energiju, njihovo vrijeme na kraju krajeva, i onda to učiniti bezvrijednim, jer informacija koju mi imamo jest da ovo što ste nam ponudili i ono što su oni napisali nije ista stvar. Prema tome mislim da je opravdano postaviti pitanje čemu služi radna skupina. Mislim da je u odnosu na njih vrlo nekorektno i vrlo neprofesionalno se ponijelo i držim također da je krajnje neprofesionalno i nedemokratski, i nedemokratski, a ako hoćete u neku ruku i ponižavajuće to što aktualni pravobranitelji nisu imali mogućnost sudjelovati aktivno u procesu nastanka i donošenja ovoga zakona. Pogledajte gospodine ministre, ovo su sve mejlovi, poruke, pisma ljudi koji se ne slažu sa zakonom, ljudi koji upućuju kritike zakonu. Nitko ne podržava ovaj zakon osim vas. Kako to može onda na koncu biti dobar zakon, da nemate apsolutnu ničiju podršku za zakon. Pa mislim da je to katastrofalna činjenica. doista iskreno se nadam da će se uskoro promijeniti taj loš običaj koji ste uveli i koji imate, a koji podrazumijeva da se glas stručnih i kompetentnih ljudi naprosto ne čuje, da do vlasti i do politike ne dopire, mislim da je to jako loša poruka, iznimno loša poruka svima onima koji od politike ovise. Mislim da to treba mijenjati, mislim da to doista treba mijenjati i struka je važna, vi očigledno nećete biti ti koji će to promijeniti. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći je na redu poštovani zastupnik Goran Heffer. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima. Dakle pred nama je Prijedlog Zakona o pučkom pravobranitelju. Evo iz dosadašnjih rasprava mojih cijenjenih kolegica trudit ću se da ne ponavljam puno toga pa će vjerojatno i rasprava biti kraća. Naime ovaj prijedlog zakona definitivno ima dvije dobre stvari, njih valja istaknuti, jedno je to što je uopće se pristupilo dakle njegovoj izradi, odnosno izmjeni dosadašnjega zakona, s obzirom i na preporuku pučkoga pravobranitelja u pogledu izmjene njegovih ustavnih ovlasti. I drugo je to što je ovaj prijedlog zakona došao u redovnu proceduru. Dakle to su dvije dobre stvari. Ostalo ne bih rekao, barem prema onome prijedlogu što smo ga dobili i prema onome što smo čuli na odborima, prije svega na matičnom odboru, Odboru za ljudska prava, prava nacionalnih manjina, dakle i moram reći da mi je žao što u ime odbora nije gospodin predsjednik izložio sve ono što je bilo na matičnom odboru, jer bi bilo vrlo interesantno i to čuti. Točno je da je ovo iznimno važan zakon, prije svega zato što je iznimno važno područje koje on tretira, odnosno gdje se dotiče institucije koja se brine za ljudska prava, a ljudska prava su naprosto mjerilo po kojem se mjeri razvoj jedne države, po kojoj se mjeri stanje, uređenost jedne države, pa tako i Republike Hrvatske. Stoga nije ni čudno da je Europska Komisija preporučila jačanje institucije pučkoga pravobranitelja, i u pogledu financijskog poslovanja, i u pogledu kadrovskoga dijela. Na žalost Vlada Republike Hrvatske je to očito shvatila kao poziv na jedan jednostavan čin prostoga objedinjavanja dosadašnjih institucija pravobranitelja, odnosno pravobraniteljstava i na taj način kvantitetom pokušati prikazati nešto kao jačanje, kao što smo čuli ovdje i od ministra i na odborima osnaživanje pozicije, kao na nekakvu sinergiju, kao na bolju koordinaciju itd. Sve su to naravno vrlo pozitivne i jake riječi, vrlo moćno zvuče, ali kad je sama potreba da se to s razine ministarstva, dakle u ime, govorim o gospodinu ministru, ili s razine Vlade toliko ističe, onda već to pobuđuje sumnju da ne kažem kod ljudi, zbog čega je potrebno to toliko isticati, kao da nitko nije u stanju iz samoga prijedloga, prije svega iz reagiranja građana, iz reagiranja udruga, iz reagiranja struke iščitati da li je to dobar prijedlog ili je to prijedlog koji je naprosto nešto što je smišljeno u nekim drugim krugovima koji nisu niti iz područja struke, niti iz područja onih koji se tim poslom bave, jer je činjenica da su negativno reagirali na ovo sva pravobraniteljstva. Na Odboru za ljudska prava su bili prisutni svi, bio je i gospodin pučki pravobranitelj s pomoćnicima, bile su i pravobraniteljice i svi su se u biti negativno izjasnili o ovom prijedlogu zakona. Stoga nije ni čudno dakle da je, i oni koji su rekao bih trebali to zaista sa najviše stručne razine, ta radna grupa, jer ja pretpostavljam da je u tu radnu grupu da su bili pozvani ljudi koji u tom području predstavljaju autoritete. Vjerujem na kraju krajeva da to nisu niti napravili čisto da kažem kao volonteri nego da su za to bili i plaćeni itd., i u konačnici kada se pristupilo samom uređenju prijedloga i dostavljanju Hrvatskog sabora su zanemarene one sve, oni svi prijedlozi koji su došli od te radne skupine pa su se na kraju povukli iz samoga procesa. Dakle, to je sve čudno. Kad govorimo o ljudskim pravima moramo shvatiti da stanje ljudskih prava ne može definirati Vlada i ne može definirati niti jedno tijelo vlasti. Stanje ljudskih prava mogu definirati prije svega građani, oni koji predstavljaju građane, dakle to su udruge, to su posebne skupine pogotovo one ugrožene koje su obuhvaćene između ostaloga i tim institucijama koje štite njihova prava. mogu definirati i predstavnici struke koji se bave da li pravom, da li nekim društvenim sferama ili nečim drugim, i ponavljam svi su oni se negativno izjasnili barem po pojedinim dijelovima ovoga zakona ako ne i po cjelini. Mi Mi smo dobili, znam da nisu sve kolege u Hrvatskom saboru, dakle svi zastupnici dobili na uvid, ali mi smo dobili recimo na Ured za ljudska prava, a vjerujem, pardon na Odbor za ljudska rekao bih od vrlo relevantnih predstavnika iz ovoga područja, koji ukazuju na brojne nedostatke ovoga prijedloga. I sad ako se svedemo na priču o samom prijedlogu zakona očito je da su nekoliko članaka ovdje koji definiraju dakle glavni ustroj poput članka 26. gdje se govori o ustroju Ureda pučkog pravobranitelja, gdje se govori da on ima 5 zamjenika, od kojih su 3 ona koja su dosada radila svoj posao posebnih pravobranitelja, 1 je novi za prava starijih osoba i 1 je za temeljna ljudska prava. A taj koji se bavi temeljnim ljudskim pravima ustvari treba pokriti dosadašnja 3 zamjenika. Logično je da je pučki pravobranitelj prvi reagirao u ovom dijelu. Drugi segment koji je ovdje već istaknut, o kome su govorile pravobraniteljice, posebne pravobraniteljice bio je segment gubitka autonomnosti svojega rada mada je bilo uvjeravano i ovdje rečeno kako ta autonomnost ili samostalnost neće biti ničim ugrožena. Međutim, članak 33. kaže da pučki pravobranitelj daje smjernice i upute za rad svojim zamjenicima. Dakle, nije samostalnost nije samostalnost na razini na kojoj je dosada bila bez obzira što tko tvrdio da tu neće biti nikakvih promjena, nije. Zašto je bitna ta samostalnost? Bitna je. Bitna je zbog specifičnosti područja kojima se bavi. I ovom prilikom spomenut ću prije svega pravobraniteljicu za prava djece jer je to posebno područje, jer su djeca naprosto građani koji niti u jednom zakonu RH nemaju ista prava kao odrasli, naprosto ne mogu jer su oni djeca. Iz samoga toga se vidi koliko je to specifično područje i koliko je to bitno. Ja bih samo pitao na kraju hoće li ovaj prijedlog zakona po vašem mišljenju učiniti pučkog pravobranitelja dostupnijim građanima? Jer on s građanima najviše radi. Hoće li on olakšati rad u odnosu na tijela uprave? Jer je tu bio veliki problem dosada. Hoće li na bilo koji način ovaj vaš prijedlog zakona poboljšati stanje ljudskih prava u RH? Ako Ako ne možemo na ta sva tri pitanja dati jedno tvrdo da, zajamčiti da je to da zaista tako onda ovaj prijedlog zakona nema smisla. I prije nego što je ovaj prijedlog zakona došao u saborsku raspravu u javnosti je kolalo mišljenje kako je riječ o racionalizaciji rada pravobraniteljstava, kako je riječ o štednji, ja sam između ostalog u okviru jedne prethodne rasprave prije nekoliko dana rekao i sad ponavljam područje ljudskih prava nije mjesto za štednju, nije mjesto za racionalizaciju ovakvoga tipa. Područje ljudskih prava je vrlo bitno jer nas kroz to gleda Europa i svijet. I nemojmo raditi ono što niti oni ne odobravaju jer među ovim reagiranjima imamo i ljude iz Europskog parlamenta itd. Hvala lijepa. Hvala gospodine zastupniče. Za ispravak netočnoga navoda javila se poštovana zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo sve ove druge navode neću ispravljati zato što dozvoljavam da je to jedna polemika i da možete reći za sve da je to vaše mišljenje, ali javnosti radi jedan netočan navod, nekoliko puta ste ponovili ovdje da je matično tijelo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za ovaj zakon. To jednostavno po Poslovniku nije tako i nedvojbeno je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav kojemu u djelokrugu piše, u njegovim zadaćama da pokriva ustrojstvo, djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja. Stoga mi je izuzetno žao da na današnjoj sjednici Odbora za Ustav gdje se o ovome raspravljalo o zakonu nije bilo nikoga iz oporbe, nije bilo niti pravobranitelja niti pravobraniteljica, dakle apsolutno nikoga. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Isteklo je i vrijeme za prijavu daljnju pojedinačnih rasprava pa smo sad sigurni da je posljednja rasprava poštovanog zastupnika Ive Grbića. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o prijedlogu Zakona o pučkom pravobranitelju koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u redoviti zakonodavni postupak. Naime, posljednje ustavne promjene uvele su neke novine vezane za status pučkog pravobranitelja u pravcu neovisnosti i samostalnosti institucije, proaktivne uloge pučkog pravobranitelja u promicanju ljudskih prava. Stoga valja podržati intenciju predlagatelja da se te i druge predložene novine urede cjelovitim zakonom. Na području promicanja ljudskih prava pučki pravobranitelj prati stanje i ukazuje na potrebu njihove zaštite o čemu vodi analitičke podatke redovito informira javnost o promicanju prava, potiče suradnju sa organizacijama civilnog društva i dr. Kako bi se i u praksi ojačala promicateljska uloga pučkog pravobranitelja ovim prijedlogom predlaže se spajanje ustanove Centra za ljudska prava s Uredom pučkog pravobranitelja i osnivanje savjeta za ljudska prava. Savjet za ljudska prava savjetodavno je tijelo koje razmatra smjernice na promicanju ljudskih prava, osigurava suradnju svih subjekata koji su povezani u promicanju ljudskih prava. Ovim prijedlogom uređuju se i specijalne ovlasti pučkog pravobranitelja koji proizlazi iz Zakona o suzbijanju diskriminacije kao i obveze iz fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Prijedlogom se uređuje način postupanja pučkog pravobranitelja temeljem pritužbe građana ili na osnovi vlastite inicijative na način da u svom postupku pučkog pravobranitelja provodi skraćeni postupak ili ispitni postupak. Skraćeni postupak koristi se kada iz dokumentacije nedvojbeno proizlazi da su podnositelju ugrožena ljudska prava. U ispitnom postupku pučkog pravobranitelja traži od nadležnih tijela potrebne informacije i dokumentaciju. Nakon toga izrađuje izvješće kojim ako je moguće predlaže poduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti. Nadležno tijelo kome su upućene preporuke obavezno će izvijestiti pučkog pravobranitelja o poduzetim mjerama. Pored toga pučkog pravobranitelj ima ovlasti za podnošenje prijedloga za poništenje i ukidanje rješenja javnopravnog tijela kao i ovlast za podnošenje zahtjeva za obnovu upravnog postupka. Prijedlogom se nadalje predlaže spajanje stručnih i administrativnih kapaciteta, ureda specijaliziranih pravobranitelja kako bi se postigla međusobna koordinacija pravobranitelja, te ojačala ovlast specijaliziranih pravobranitelja kroz ustavnu ovlast pučkog pravobranitelja kao i pospješila učinkovitost postupanja po predstavkama građana. time bi godišnja izvješća pučkog pravobranitelja sadržava izvješća s područja rada s tih specijaliziranih pravobranitelja, njihovu problematiku i jasne preporuke. Spajanje specijaliziranih pravobranitelja s pučkog pravobraniteljem predlaže se uvođenje zamjenika pučkog pravobranitelja za zaštitu i promicanje temeljnih prava, za zaštitu i promicanje prava djece, za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova, za zaštitu i promicanje prava osobe sa invaliditetom, te zaštitu starijih osoba. Mišljenja sam da sa ovim prijedlogom u bitnom unapređuje položaj i ovlasti pučkog pravobranitelja da će spajanjem ureda specijaliziranih pravobranitelja unaprijediti njihovu koordinaciju i međusobnu suradnju. Stoga podržavam Prijedlog Zakona o pučkom pravobranitelju kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske kao i sve one kvalitetne primjedbe i prijedloge iznesene u raspravi i na odborima, a koje će biti ugrađene u konačni prijedlog zakona. Hvala lijepo gospodine zastupniče. I sada će još u ime predlagatelja završnu riječ uzeti ministar pravosuđa gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen Rasprava je bila moram reći očekivana. I na koncu ovo jest mjesto sa sučelimo argumente, jedne za, jedne protiv i na koncu zapravo da podvučemo i vidimo gdje smo. Moram reći odmah da odgovorim vezano da je ovo jedan politički prijedlog, da li je radna skupina sudjelovala u tome, da li smo odstupili od njenog prijedloga, da li smo omogućili pučkog pravobranitelju i pravobraniteljicama da sudjeluju u ovome. Gledajte svaki dokument koji dođe ovdje je na određeni način posljedica neke političke odluke jedne skupine ljudi koja vodi državu, koja čini određenu koaliciju, pa i vaš nastupi su također politički nastupi i to mislim da ne trebamo dvojiti. Što se tiče radne skupine, radna skupina je svaka koja radi određeni zakon. Ona je dužna izraditi zakon u onim okvirima u kojima se to njoj zada zadaća. Ako nije u tim okvirima nema tu autorskog prava da nitko u taj prijedlog ne može dirnuti da ga ne može promijeniti. U okviru radne skupine bilo je različitih mišljenja i ovakvih i onakvih i jasno mi smo nakon što je radna skupina napravila određenu platformu mi smo promijenili i mi smo došli do prijedloga koji smo korektno ovdje došli pred vas. Da li je kao što je ovdje rečeno naš pristup u izradi ovog zakona kozmetika? Da li mi ovdje želimo samo formalno ispuniti ono mjerilo za zatvaranje poglavlja? Da li mi ovdje želimo nekoga varati? Pa ja mislim da ne. mi da želimo varati mi danas ne bi uopće zatvorili poglavlje 23. A da li je ovo kozmetika? Pa žestina rasprave pokazuje da to nije kozmetika, jer mi predlažemo nešto potpuno drugačije od onoga što danas je. To nikako nije kozmetika. To je potpuno drugačiji pristup, potpuno drugačiji stav i organizacija cijelog sustava. Mi smo došli sa tim prijedlogom jer smatramo da je on dobar. Želimo ono što smo rekli, vi ste rekli na stranicu i pol, za drugo čitanje mi ćemo to proširiti na 20 stranica ako treba, ali suštinski nećemo više ništa reći. Tko prepoznaje? U redu. Tko ne prepoznaje, vidjet ćemo argumente, analizirati. Ali u svakom slučaju temeljni racio ovog zakona je ojačati pučkog pravobranitelja. Želimo snažan ured i snažnog pučkog pravobranitelja sa snažnim zamjenicima. To je ono što želimo. Snažan ured, snažan pučkog pravobranitelja i snažni zamjenici. Da li ga poštujemo? Vi možete tvrditi i ovo i ono. Međutim kaka pogledate koje smo sve reforme proveli da bismo završili ovaj put i zatvorili poglavlje koje teške reforme smo proveli i kada pogledate izvješća pučkog pravobranitelja iz prijašnjih godina, vidjet ćete da cijeli niz njegovih prijedloga je upravo u tim reformama koje smo proveli. Dio naravno on nije niti predlagao. Dakle itekako pošteno. Da li je ovaj prijedlog zakona obračun sa njim ili sa pravobraniteljicama? Ja mislim da ne. Definitivno ne i znam da nije. Kao što vidite sadašnjem pučkog pravobranitelju mandat ostaje do isteka njegovog mandata. Potpuno korektno. Osporeno je pravo da on predlaže svoje zamjenike. To ćemo u raspravi i analizi vidjeti da li smo pogodili da pučkog pravobranitelj sam predlaže svoje zamjenike ili da to isto pustimo da određuje SAbor i da prolazi saborsku proceduru. Moram priznati iz ove pozicije mi se čini dobar prijedlog. Netko je rekao da ćemo sada ovim spajanjem dobiti veći aparat, veće stručne službe. Bilo je govora da li je to sve racionalizacija, da tu nije potrebno štedjeti. Ja se slažem. Ovdje nije potrebno štedjeti. Naš motiv nije racionalizacija. Nitko nije rekao da želimo na ljudskim pravima i zaštiti ljudskih prava da mi želimo išta zaštediti. Vi ste gospođo zastupnice pitali dal smo napravili analize koliko ljudi radi, da li mi to znamo. Mi to znamo, ja vjerujem da i vi znate. Bila su sva izvješća svih posebnih pravobraniteljica ovdje, u svim njima ja mislim da piše koliko ljudi je zaposleno tamo. U Uredu pučkog pravobranitelja danas imate 35 ljudi, bilo je 32, danas ima 35. U Uredu pučke pravobraniteljica za zaštitu prava djece ima 19, u Uredu pučke pravobraniteljice za zaštitu ravnopravnosti spolova ima 15, u Uredu pučke pravobraniteljice za zaštitu invalida ima 11. Možda sam fulao, možda nisam negdje ažurirao podatke, ali otprilike je to to. Da li će ljudi ostat na cesti, iz prelaznih odredbi se vidi nitko neće ostat na cesti, za sve ima mjesta, svi se preuzimaju sukladno prelaznim odredbama i svi će biti raspoređeni. Kažemo pučki pravobranitelj danas ima tri zamjenika, sada će imati jednoga. Ne, on će imati pet. on će imati pet. Točno, onaj njegov segment ima jedan, da, da, možete se smijat, to je sve u redu, međutim on će imati pet po prijedlogu ovog zakona, imat će jednoga u području koje danas pokriva, ali imat će i vrlo snažne stručne službe i svaki od tih zamjenika će također imat u okviru tih stručnih službi ljude koji će pokrivati njegovo područje i to je upravo sukladno onome što smo rekli da želimo snažnog pučkog pravobranitelja sa snažnim zamjenicima. E sada, bilo je ovdje riječi da smo pokazali bezdušnost, licemjerstvo, licemjerno ponašanje, da smo nedemokratski, neprofesionalni, da nismo omogućili raspravu. To nije točno. Ja sam razgovarao više puta sa pučkim pravobraniteljem, ja sam razgovarao nekoliko puta i sa pravobraniteljicama, dali smo im prijedloge, omogućili im da čujemo njihove prijedloge ali istina je, koncepcijski se ne slažemo, to je točno. Međutim, pravo je Vlade da predloži drugačiju koncepciju od onih koji sada vode institucije. Ja mogu reći da sam možda isključivo se vodio samo mišljenjima sudaca vezano za neke reforme u pravosuđu možda ih nikad ne bi proveo, iako sam imao snažnu podršku u većini. Ali možda neke nikad ne bi proveo da sam slušao isključivo ljude koji su u struci. Tako da mislim da smo i time na koncu što smo zakon stavili na stranice otvorili komunikaciju sa svakom javnošću i stručnom i ovom, dobili prijedloge. Točno je, većina udruga je protiv ovakve koncepcije, ja to ne osporavam, međutim veliki dio javnosti kažu da, to je dobar model i to ste trebali napravit prije. Jer je ovdje u raspravi bilo postavljeno pitanje koliko nam je jak pučki pravobranitelj kao ustavna kategorija sa velikim brojem specijaliziranih pravobranitelja koji nisu ustavne kategorije. Oduzimamo mu prostor, on je ustavna kategorija. Čak je bilo rečeno da je došlo i do određene inflacije, da su se predlagali za raznorazna područja. Na vaše pitanje da li će ovaj zakon poboljšati stanje ljudskih prava, da kažem jednoznačno da ili ne. Ovako, nema jednoznačnog odgovora, stanje ljudskih prava ovaj zakon je samo jedan kamenčić u mozaiku svih onih alata koji su potrebni za poboljšanje ljudskih prava. ja ću reći, veliki je dan kada smo ispunili mjerila i zatvaramo poglavlje 23., a to su pravosuđe i temeljna ljudska prava i to je zapravo znak i ocjena netko tko ne nastupa gledajući neke svoje uske stranačke interese nego tko je objektivan sa strane i kaže da, Hrvatska je ispunila mjerila i Hrvatska je postigla ozbiljne napretke. Tako da mi smatramo, doista smo pošteno i korektno došli sa koncepcijom za koju smatramo da je dobra. E sada, da smo htjeli kalkulirat i da smo htjeli kozmetiku znate šta bi napravili, ostavili bi status quo. Malo bi nešto promijenili u zakonu, i ostalo bi ovako kako je. Svatko bi imao svoj teritorij, imali bi pučkog sa ustavnim ovlastima, imali bismo specijalizirane pravobranitelje koji ne mogu doći na neke institucije ne mogu doći, ne mogu doći jer je pučki pravobranitelj na određenim institucijama zastupao zapravo i iznosio izvješća vezano za njihov rad u kojem ne sudjeluje i u kojem nema ovlasti. Ali jasno je da ćemo izanalizirati sve ove argumente koji su danas ovdje rečeni, moram priznati nije mi sjelo ovo da smo bezdušni, možda sam bio ovih godinu i više dana bezdušan prema svojoj djeci jer se doista nisam štedio radeći na svim reformama. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine ministre. Dva su ispravka netočnoga navoda još prijavljeno. Poštovana zastupnica Mirela Holy, najprije. ispravljam vaš navod gdje govorite da današnja rasprava definitivno nije kozmetička rasprava, ja mislim da je cjelokupna ova rasprava pokazala da upravo jest kozmetička rasprava i u tom ću vas smislu podsjetiti na to koliko je uopće zastupnika i zastupnica HDZ-a raspravljalo o ovom izuzetno važnom prijedlogu osim kluba HDZ-a. Također su i zaostale bilo kakve ispravci ispravci netočnog navoda ili komentari na cijeli niz naših vrlo, vrlo oštrih navoda, što također ukazuje na činjenicu da čak ni zastupnici i zastupnice HDZ-a ne vjeruju u ovaj prijedlog zakona. Također ispravljam vaš navod koji se odnosi na to da će pravobranitelj imati 5 zamjenika. Znate vrlo dobro da neće imati 5 zamjenika, imat će samo jednog zamjenika stvarnog, a ovo će biti 4 ustvari specijalizirana pravobranitelja, odnosno pravobraniteljice, umjesto da mu dodate dva zamjenika što je trebalo, vi mu ustvari ste oduzeli dva zamjenika što je prilično sramotno. **Mimica, Neven ima i poštovana zastupnica Gordana Sobol. Isti ovaj argument, vi za područje koje je i do sada pokrivao pučki pravobranitelj smanjujete broj njegovih zamjenika, ostavljate na jednom, a pretpostavlja, mogu jedino pretpostaviti iz vašeg zaključnog obrazloženja da će ovi ostali zamjenici i ovi ljudi koji dolaze u taj ured ustvari raditi i na tim poslovima, super, ali to onda s druge strane znači definitivno slabite zaštitu prava, temeljnih ljudskih prava ovih kategorija osoba o kojima se radi, osoba s invaliditetom, prava djece, i područje ravnopravnosti spolova, zato što oduzimate ustvari dio ljudi koji su do sada radili na tim poslovima. Hvala lijepa. Ovim smo došli do kraja rasprave. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o ovom prijedlogu zakona kad se za to steknu uvjeti. Time i današnji rad završavamo. Sutra ćemo u 9 i 30 nastaviti sa ovom 11. točkom koja je tematski sadržajno povezana s ovom točkom kojom završavamo danas, a to je Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za 2010. godinu. Hvala svima i do sutra doviđenja. Hvala